steknu potrebni uvjeti. Prelazimo na točku 7. – - Konačni prijedlog Zakona o javnoovršiteljskim pristojbama, drugo čitanje, P.Z. br. 861 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Barica Novosel, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnici. Ovaj zakon se nastavlja na onaj prijašnji zakon koji smo imali. Naime svi znamo da je u Republici Hrvatskoj sa 1.1. kao rezultat reforme ovršnog sustava kreću Javni ovršitelji su samostalni neovisni nositelji javne službe i imaju svojstvo javnog povjerenja. Znači država na javne ovršitelje prenosi dio svojih ovlasti. u tom postupku, u toj službi javni ovršitelji će naplaćivati javnoovršiteljsku pristojbu. Ta javnoovršiteljska pristojba je u principu ono što je do sad sud naplaćivao u postupcima ovrhe, iznosi te javnoovršiteljske pristojbe koju će javni ovršitelji naplaćivati u korist državnog proračuna, znači to nije nagrada za rad javnog ovršitelja, ovo je javnoovršiteljska pristojba koju će javni ovršitelji uplaćivati onaj prihod državnog proračuna na sve radnje koje su, će oni imati u postupku iznosi i visine tih javnoovršiteljskih pristojbi su isti kao što su dosad bili u Zakonu o sudskim pristojbama koje su naplaćivali suci u ovršnom postupku. Hvala. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. I prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Josip Salapić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je dakle konačni tekst prijedloga zakona, odnosno Konačni prijedlog Zakona o javnoovršiteljskim pristojbama. S obzirom da je ovaj zakon bio u Hrvatskome saboru 12. srpnja 2011. godine u konačnom prijedlogu zakona nema nikakovih izmjena, klub Hrvatske demokratske zajednice dakle podržava ovaj konačni tekst prijedloga zakona. Zakon koji je pred nama, Zakon o javnoovršiteljskim pristojbama dio je novog zakonodavnog okvira u funkciji uspostave javnoovršiteljske se naslanja na Ovršni zakon i Zakon o javnim ovršiteljima, a zakon je rezultat reforme ovršnoga sustava u Republici Hrvatskoj, i rezultat strateške studije za učinkovitiji način ovrhe i uvođenje javnih ovršitelja koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila 30. srpnja 2009. godine. Ovaj zakon dakle imat će onaj cilj koji imaju i Ovršni zakon i Zakon o javnim ovršiteljima, a to je razvoj učinkovitijeg i djelotvornog sustava ovrhe te posebni cilj, a to je pojednostavljenje ovršnoga postupka, skraćivanje trajanja ovršnog postupka te rasterećenje sudova. dakle zakon kao i stupanje na dužnost javnih ovršitelja od 01.01.2012. godine rezultat je promjena i reformi hrvatskoga zakonodavstva. Zakon će dakle dati svoj doprinos u tome što će se javnim ovršiteljima dati u nadležnosti naplata javne ovršiteljske pristojbe. Ovaj zakon nema nikakvih dodatnih tereta za državni proračun, on sam po sebi je dodatni prihod državnoga proračuna jer se na temelju naplata dakle uplaćuju sredstva u državni proračun. Kao što smo čuli u objašnjenju državne tajnice to nije nagrada za rad javnih ovršitelja nego je to dodatni prihod državnoga proračuna. Zakon o javnim ovršiteljskim pristojbama njime se uređuju obveza plaćanja javne ovršiteljske pristojbe, pristojbeni obveznici, vrijeme nastanka pristojbene obveze, način obračuna, institut oslobođenja od plaćanja pristojbi, postupak utvrđivanja vrijednosti radi naplate pristojbe, postupak radi naplate neplaćenih pristojbi, zastara, pravo na naplatu pristojbe, nadzor nad naplatom pristojbe, kaznene odredbe. A sastavni dio ovoga prijedloga zakona je i tarifa javnoovršiteljskih pristojbi. pristojbi. S obzirom da je zakon u istom tekstu kao i zakon koji smo imali u Hrvatskome saboru 12. srpnja klub HDZ-a podržava donošenje ovog konačnoga prijedloga Zakona o javnoovršiteljskim pristojbama. Hvala lijepo.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Pred nama je evo Konačni prijedlog Zakona o javnoovršiteljskim pristojbama. Ono što se uvijek može zamjeriti je da taj zakon nije došao istovremeno kad i Ovršni zakon i Zakon o javnim ovršiteljima tako da se u jednom trenutku može vidjeti cjelokupna slika i funkcionalnost cijelog sustava. No, svakako nije zakasnio jer primjena počinje sa 1. siječnja 2012. godine, dakle cijelog sustava. Naravno da se svakom zakonu može naći neka zamjerka, međutim ovdje baš i nije slučaj jer je sustav dosta precizno utvrđen. Jedino što sa pozicije, dakle mojeg političkog djelovanja, mogu reći da u članku 11. mi nedostaje jedna kategorija i zbog toga što ona uopće u hrvatskom društvu ne postoji nisam je ni htio predlagati kao amandman, a o tome sam nešto jučer govorio. Dakle, fali nam jedno isključenje od plaćanja javnoovršiteljske pristojbe za sve osobe čiji su primici po osnovi dohotka i imovine ispod egzistencijalnog minimuma. kategoriju kao ni kategoriju egzistencijalnog minimuma nemamo čvrsto nigdje definirano i zbog toga nisam dao amandman, ali ukazujem na potrebu definiranja jednog jednog takvog instituta i taj egzistencijalni minimum se mora odrediti i po osobi i po članu obitelji da bi bio visoko vrijedan. I to je jednostavno, taj iznos egzistencijalnog minimuma ne bi se smio nikako narušavati. Zašto kažem to? Zato što u Zakonu o sudskim pristojbama postoji širok spektar oslobađanja od sudskih pristojbi, a ovdje se taksativno u članku 11. navode i strukture ili osobe koji su oslobođeni plaćanja javnoovršiteljske pristojbe. Pa prema tome smatram da bi to trebalo To nije moguće u ovom trenutku i to se ne može na juriš donijeti jer je to vrlo ozbiljna kategorija egzistencijalnog minimuma, ali mislim da bi i u tim i u svim zakonima gdje se spominje oslobađanje od određenog plaćanja kao jedan vjerodostojni element trebalo imati taj egzistencijalni minimum. Inače, drugo i nomotehnički gledano sadržajno i razumljivo zakon je u redu. Naravno, sa svim tim zakonima polako i svuda postoji jedan udar na standard građana jer postoje određena plaćanja, ali kažem to je tako i kod sudskih pristojbi i kod javnoovršiteljskih pristojbi

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Konačnim prijedlogom Zakona o javnoovršiteljskim pristojbama o kojem danas raspravljamo dio je zakonodavnog okvira uspostave javnoovršiteljske službe uvedene Ovršnim zakonom i Zakonom o javnim ovršiteljima. Novim zakonodavnim okvirom napušten je model sudske ovrhe te je ista dana u nadležnost javnih ovršitelja. Zakon o javnim ovršiteljima propisao je da javni ovršitelji obavljaju javnoovršiteljsku službu kao samostalni i neovisni nositelji javne vlasti sa svojstvom osoba javnog povjerenja na koje je država prenijela dio svojih ovlasti. Nadzor nad pravilnošću rada javnih ovršitelja obavlja nadležno ministarstvo, dok će zakonitost njihova rada kontrolirati sudovi kroz institut pravnih lijekova. Zakonom se propisuje obveza plaćanja javnoovršiteljske pristojbe u postupku pred javnim ovršiteljem sukladno tarifi javnoovršiteljske pristojbe koja je sastavni dio zakona. Pristojba se plaća u državnim biljezima i gotovom novcu. Prihodi od javnoovršiteljskih pristojbi prihodi su državnog proračuna. Zakonom su propisani subjekti koji su oslobođeni plaćanja javnoovršiteljskih pristojbi. Javnoovršiteljska pristojba plaća se prema vrijednosti glavne tražbine ako je u postupku pred javnim ovršiteljem prethodila parnica. Kao vrijednost uzima se vrijednost predmeta spora utvrđena u parnici. Predlaže se mogućnost prigovora na previsoko naznačenu vrijednost glavne tražbine. Propisana je nadležnost javnog ovršitelja kada naplate nenaplaćene javnoovršiteljske pristojbe. S obzirom na činjenicu da se Konačni prijedlog Zakona o javnoovršiteljskim pristojbama ne razlikuje od prijedloga Zakona o javnoovršiteljskim pristojbama, a imajući u vidu iznijeto u raspravi, osobno ću podržati donošenje Zakona o javnoovršiteljskim pristojbama. Hvala. Sada je na redu uvaženi zastupnik Damir Sesvečan. Izvolite. i Konačni prijedlog o javnoovršiteljskim pristojbama dakle zakon je u drugom čitanju i ono što je rečeno se ne razlikuje od Prijedloga zakona koji je bio pred nama u mjesecu srpnju dakle u prvom čitanju. I odmah ću na početku naglasiti kako ću kao i tada kada je zakon bio u prvom čitanju i sada podržati njegovo donošenje. Također želim reći da se ovaj zakon nastavlja na novi Ovršni zakon i Zakon o javnim ovršiteljima Hrvatski sabor donio u studenom 2010. Dakle prošle godine i dio je ukupne reforme ovršnog sustava. Novim Ovršnim zakonom stvoren je zakonodavni okvir za novi način provedbe ovrhe, uvedeni su javni ovršitelji kao osobne javnog povjerenja koji će provoditi ovrhu na temelju ovršne isprave dok je provođenje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave ostalo i nadalje u nadležnosti javnih bilježnika. uvođenjem javnih ovršitelja ovršni postupak bi trebao postati brži i efikasniji i što će u konačnici doprinijeti ukupnoj učinkovitosti našeg pravosudnog sustava. da bi se sustav javnoovršiteljske službe mogao u potpunosti uspostaviti za njegovo funkcioniranje potrebno je između ostaloga urediti sustav plaćanja javno ovršiteljskih pristojbi te utvrditi tarifu javnoovršiteljskih pristojbi koja je sastavni dio ovoga ovoga Zakona o javnoovršiteljskim pristojbama. Što se tiče same visine pristojbi, dakle kao što je rečeno njihova visina ostala je na istoj razini kakva je bila kada su se naplaćivale u sudskom ovršnom postupku postupku a uz tarifu ovim Zakonom se između ostalog uređuje vrijeme nastanka obveze plaćanja odnosno oslobođenje od plaćanja pristojbe, definiraju se pristojbeni obveznici kao i način pristojbene osnovice, definira se postupak naplate, zastara naplate te eventualno vraćanje pristojbe, također su uz određene, uz uz ostalo određenih kazni za javne ovršitelje koji ne naplaćuju odnosno neuredno naplaćuju pristojbu. Evo, dakle budući da je Zakon u drugom čitanju istovjetan onome kakav je bio u prvom čitanju što sam rekao podržat ću njegovo donošenje. Zahvaljujem. I na kraju uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažena tajnice, kolegice i kolege. Evo, ja ću uvodno kazati da svakako podupirem ovaj Prijedlog zakona iz svih onih razloga koje su kolege već istakli u raspravama koje smo imali prilike čuti. Naime, ovaj prijedlog zakona je jedan logičan slijed zakonskih prijedloga ili prijedloga zakona dakle iza Ovršnog zakona, Zakona o javnim ovršiteljima, imamo i ovaj Zakon kojim se zapravo zaokružuje jedan pravni okvir kako bi novi javnoovršiteljski sustav u potpunosti mogao zaživjeti i profunkcionirati Iduće godine. Dakle, novi Ovršni zakon, novi zakon o javnim ovršiteljima i naravno Konačni prijedlog zakona o javnoovršiteljskim pristojbama će kada biti ta normativna podloga da se novi ovršni sustav u Republici Hrvatskoj uspostavi i dakle norme ovog Zakona počnu primjenjivati od 1. 1. Iduće godine. Kada uvijek govorimo o tarifama, o pristojbama naravno da se tu uvijek otvaraju ona pitanja o visini pristojbi, o socijalnom statusu građana, onim obveznicima budućeg tog plaćanja, moje mišljenje je da ovaj zakon u tom smislu, ja ću ga nazvati umjeren. On zapravo odražava onu sliku kakvog smo već imali u ovršnim predmetima, ne od udara, ne povisuje te tarife na način da bi u bilo kom smislu primjena ovog zakona označavala ugrožavanje egzistencijalnog minimuma onih osoba koji će sudjelovati u Ovršnom postupku. Osim toga u ovršnom postupku i uopće kada govorimo o primjeni bilo sudskih, bilo ovršnih pristojbi i tarifa postoji čitav niz instituta i o njima smo imali prilike do sada čuti koji su razrađeni na način da uprave te osobe slabijeg imovinskog stanja, one koje su u tim socijalnim poteškoćama su izuzeti od plaćanja tarifa ili po nekim drugim kriterijima upravo tog socijalnog statusa ne plaćaju pristojbe bilo u sudskim, parničnim, ovršnim ili drugim postupcima. A čak smo vidjeli u prethodnoj raspravi kada smo raspravljali Zakon o sudskim pristojbama da postoje instituti, po meni vrlo bitni novi instituti kada se određene procesne radnje uopće nisu obuhvaćene plaćanjima sudskih pristojba poput nagodbi u prvom stupnju kada govorimo o parničnom postupku. Ne bih se ponavljao u smislu rasprava mojih prethodnika, dakle mojih kolega koji su isticali sve bitne novine u odnosu na sam Prijedlog ovog zakona, moje mišljenje je da je to jedan standardizirani prijedlog zakona koji će u tom tehničkom smislu omogućiti da ovrhe u smislu provedbe ili provedbe Ovršnog zakona ili zakona o javnim ovršiteljima se zapravo se ovršni postupci mogu provoditi, mogu se naplaćivati pristojbe, a ove pristojbe o kojima govorimo u smislu ovog zakona nisu pristojbe odnosno nekakvi novčani iznosi koji pripali javnim ovršiteljima odnosno prihod državnog proračuna, eto da u onom segmentu kada je država prenesla na javne na javne ovršitelje da zapravo, u njezino ime kao osobe od javnog povjerenje obavljaju svoje poslove u tom Ovršnom sustavu. Dakle ovaj zakon apsolutno treba poduprijeti je njegovo donošenje predstavlja jednu nužnost u okruživanju procesa reforme ovršnog sustava i uz novi Ovršni zakon, uz novi Zakon o javnim ovršiteljima, ovaj zakon je točka točka na i, reforme ovršnog sustava koji će zaživjeti i koji će se primjenjivati u Republici Hrvatskoj od 1. 1. Iduće godine. U tom smislu još jednom potpora ovom Prijedlogu zakona. Hvala. Zahvaljujem. Završni osvrt u ime predlagatelja Vlade Republike Hrvatske uvažena Barica Novosel, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnici. Zahvaljujem vam na raspravi, uglavnom podršci ovom zakonu koji je i u prvom čitanju i u drugom čitanju, nije bilo nekih primjedbi na njega koji bi vlada sigurno usvojila. Malo bih se osvrnula samo ili pojasnila bilo je primjedbi da možda ovdje je trebalo uvesti imovinski cenzus vezano za oslobođenje od plaćanja javno ovršiteljskih pristojbi međutim postoji odredba da oslobođenje od plaćanja pristojbi u parničnom upravnom, kaznenom postupku se odnosi to rješenje koje je donio sud vrijedi i za postupak koji će provoditi javni ovršitelji. Ne treba se donijeti posebno rješenje, rješenje je donijeto u bilo kojem sudskom postupku kada će se kasnije provoditi ovrha vrijedi i za to. Vezano za imovinski cenzus, ono što sam već rekla, institut besplatne pravne pomoći u principu jedan od osnovnih kriterija je imovinski cenzus, dobivanje besplatne pravne pomoći, a taj institut će se koristiti i u oslobađanju i u postupku pred javnim ovršiteljima. Zahvaljujem vam još jedanput. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu potrebni uvjeti.